u pogledu 18.c i 19.c. Sada idemo na točku 20 - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, prvo čitanje Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, rad i socijalno partnerstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vlada je dostavila mišljenje. Predstavnica predlagatelja Predstavnica predlagatelja gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Klub SDP-a podnoseći ovaj prijedlog zakona želi koliko toliko zaustaviti dramu hrvatskog radnika. Što želimo ovim izmjenama Kaznenog zakona? Želimo predvidjeti da je neisplata plaće kazneno djelo. Ono što smo bili sačinili dok smo bili u mogućnosti obnašanja vlasti pa smo takve izmjene 11. srpnja 2003. godine koje su objavljenje u Narodnim novinama. Nažalost, HDZ tada nije glasovao za ove promjene. Nakon toga zakon je taj ukinut. I danas smo tu gdje jesmo. U kakvoj smo to situaciji? Jeli Hrvatska zemlja apsurda? Imamo situaciju, činjenicu da ljudi ne rade a primaju plaću, a desetine već sada tisuća ljudi rade a ne primaju plaću. Pa kakav je to apsurd, ne raditi a primati plaću, a raditi a primati plaću. I Vlada se pravi kao Helen Keller gluha, nijema i slijepa da to briga njezina nije. Poznati je slučaj gospodina koji je iz Australije došao pa povremeno nešto tamo radio u HDZ-u dobro da ste ga udaljili, primao je plaću od HEP-a, od državne firme. A gospodin Luka Marojica tvrdi da po njegovim podacima i informacijama još 50-ak ljudi ima takvih, još 50-ak Buljubašića ima koji tamo ne rade a primaju plaću. Ali HEP je u poteškoćama ljudima i to onima koji rade u drugim tvrtkama, koji rade a nisu primali plaću morat će platiti povećanje struje jer HEP je u teškoćama. Ljudi ovo su ozbiljne stvari, ovo su stvari oko kojih Hrvatska mora dati odgovor. Ovo su stvari nacionalne sigurnosti, o ovome ovisi hoće li nas biti ili nas neće biti. Položaj radnika u Hrvatskoj. O toj drami mi ovdje socijaldemokrati danas ćemo progovoriti i tražimo vašu suglasnost za to. Jer bez toga nema donošenja ovakvih izmjena. One su hitne naravi. Ne samo što tada niste glasovali zato. Kako je danas mišljenje Vlade na ovaj naš prijedlog zakona? Vlada kaže da bi izmjene Kaznenog zakona u ovom pravcu mogle ugroziti pravnu sigurnost. Pa čiju molim vas pravnu sigurnost? Jel onih kapitalističkih baruna koji po svojom nahođenju odlučuju hoće li uopće radnika platiti i koliko će ga platiti. Jel i njihovu pravnu sigurnost. Ima još stvari kako Vlada tumači. Da treba jedna velika teoretska rasprava o ovom prijedlogu o tome da radnika treba platiti da ili ne treba velika teoretska rasprava, dubiozna, studiozna razmatranja. Pa jednostavno ne možete vjerovati. Previše je to i od ove Vlade. Sve su epohe od antike do danas imale svoju koncepciju čovjeka i radnika i njegovog mjesta i položaja u njoj. Svaka se razlikovala, a nikada taj položaj nije bio sretan, pa su se tako i epohe nazivale. Ali kako nazvati ovaj sustav. Neki mediji nazivaju to robovlasničkim sustavom. Ali u robovlasničkom sustavu imao je taj rob nešto odjeće, nešto i hrane da bi uopće mogao preživjeti i raditi i neku nadstrešnicu ili potleušicu gdje je mogao glavu sakriti i od žege i od kiše. Ali danas ne. On nema plaću, on radi i šuti, ali kada dođe kući sve račune mora platiti i to državnim poduzećima od te iste države od koje ne dobiva nikakvu zaštitu, a poreze plaćati on mora. Pa gospodo 87% ima katolika ima u ovoj zemlji, a neisplata plaća radniku govorile su mnoge papinske enciklike o tome, da je to grijeh koji vapije od zemlje do neba. Ali kakve to veze ima? Očito gospodi iz HDZ-a i dosadno o ovome slušati. U Hrvatskoj dakle o različitim podacima ima blizu 70 tisuća sada takvih ljudi. Mogu napomenuti da ih je do 2000. godine bilo čak 170 tisuća ljudi koji su radili a nisu imali plaću. Sama najava da će biti donesen ovakav zakon koji smo onda 2003. godine i donijeli smanjila je taj broj na jednu beznačajnu i gotovo prihvatljivu mjeru. Dakle, o tome i o sudbini radnika u Hrvatskoj prije nekoliko godina raspravljala je i međunarodna organizacija u Zürichu pa su zaključci te međunarodne organizacije u Zürichu bili takvi da je malo gdje u Europi moguće i da je radnik spreman raditi tako puno za tako malu plaću, za tako malo prava. Posebno su prava bila apostrofirana. Kakav je položaj tog današnjeg radnika? Radi i šuti. Boji se uopće tražiti svoja prava da ne bi izgubio kakav takav posao a mi svakog dana nema tjedna da ne donesemo kakvu političku konvenciju o pustim političkim pravima čovjeka. Pa kakva politička prava, kakva prava se mogu ostvariti čovjek koji nema kruha!? Ekonomska prava, ekonomska sloboda je temelj toga. Dakle, hrvatsko radništvo je rekla bih do jučer bilo ustrašeno i prestrašeno ali to su ljudi gospodo iz Vlade i vi vladajući koji se više ne boje jer više nemaju što izgubiti. I samo čovjek koji ima previše ili onaj koji nema ništa ne boji se. To su To su ljudi koji dolaze i ne plaše se više vladajućih. Ne plaše se više čak ni poslodavaca. Ti robovi u poduzećima mogu, što mogu izgubiti. Mogu izgubiti samo lance. Ti ljudi rade uglavnom u privatnom sektoru, u uslužnim djelatnostima, u obrtima, u trgovini gdje nisu sindikalno organizirani. Ne samo da ne dobivaju plaću, a u slučaju ako i dobivaju plaću ne dobivaju ono što bi trebali dobiti. Ne dobivaju dodatke, ne dobivaju rad, isplatu za prekovremeni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanima, dio plaće dobivaju na stolu, dio plaće dobivaju ispod stola i na taj način osiromašuju se i naši fondovi i na kraju krajeva osiromašuje se i sama država. Ne isplaćuju im se doprinosi. Taj broj je bio negdje u odnosu na blokirane tvrtke skoro 40% za 2008. godinu a u odnosu na 2008. godinu do danas iznosi čak alarmantnih 60%. Ali vidite, burza rada rođaka, prijatelja, kumova i nećaka radi i dok kažem svjetske burze propadaju ovdje burza ta zapošljavanja radi i dalje i užarena je. 150 tisuća je novo zaposlenih, čitava jedna armada u u javnom sektoru oni koji su sjeli na državni proračun. Od 2005. do današnjega skoro 150 tisuća ljudi. U isto vrijeme kad Vlada dođe ovdje i plače nad sudbinom kako imamo vojsku slabo plaćenih činovnika. Neefikasna uprava ali i dalje su ovo. Čiji su to glasači? Svakome je jasno zbog čega se oni zapošljavaju. Dakle, u onim uvjetima kad bi mi u 21. stoljeću morali govoriti o pravednoj plaći nema nikakve plaće i to je jedan bauk koji se ponovo ozbiljno nadvio nad Hrvatskom. Radnik bi trebao imati takvu plaću da od nje može uzdržavati svoju obitelj, pravo na obiteljsku plaću. Radnika se ne može tretirati i ne smije tretirati kao stvar, kao roba jer rad nije samo zadovoljenje potreba i životnih potreba. Radom se i postaje u sve većoj mjeri čovjek. Čovjek bez rada, čovjek bez posla ali jednako tako i onaj koji radi a ne prima plaću. Jesu li Hrvatskoj potrebni građani svjesni svojih prava ili podanici? Naši Naši mediji evo prije dva, tri dana progovaraju upravo o onome što sam maloprije rekla da ti ljudi više neće šutjeti. U štrajku su već nekoliko dana i turistički djelatnici jednog luksuznog dubrovačkog hotela, nisu dobili plaće od studenog. Od 310 tisuća nezaposlenih gotovo 90 tisuća ih prima neku naknadu za nezaposlene, ali kažem najveći problem je u Hrvatskoj vojska ljudi koja radi a za to mjesecima ne prima plaću. I ta brojka iz dana u dan raste. To će biti razlog vala štrajkova kojih će ovih dana preplaviti Hrvatsku. U "Uljaniku", u "TES-u", Poduzeću za proizvodnju električnih strojeva, evo prije nekoliko dana održan je dvosatni dvosatni štrajk upozorenja zbog neisplate plaće još za mjesec prosinac. Nisu dobili plaće ni za siječanj no taj dug ne ispunjava zakonske uvjete za štrajk. Tako kažu. Govore mnogi kako su im isplate neredovite a po svim statističkim podacima ako jedan mjesec plati drugi se ne plati smatraju se također da nisu isplaćeni onako kako bi trebali biti. Radnici "Industrogradnje" plaće nisu dobili od rujna i svi pregovori su propali. Do te mjere je već stvar eskalirala da u štrajk se spremaju čak i nogometaši, ni oni ne dobivaju plaće. Gospodo, ja mislim da će ovaj smijeh vaš utihnuti kad ni vi odnosno kad ni mi ne budemo dobili plaću. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo je gospodin Davor Huška. Izvolite. Kolegica Ingrid je rekla da je ova Vlada zastrašila radnike i da ne vodi brigu o radnicima. Cijelim nizom mjera u gospodarstvu upravo indirektno se utječe na to da budu osigurane plaće radnicima a cijeli niz zakona upućuje radnike na koji način mogu doći do svojih zarađenih prava. Moramo se sjetiti zaposlenika i radnika i u vrijeme dok je SDP vodio Hrvatsku, zaposlenika u školstvu, zaposlenika u zdravstvu, zaposlenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, policajaca i svih ostalih. U to vrijeme SDP je najbolje pokazao kako treba sa radnicima i zaposlenicima i čudi me da im se sad najednom budi katolička svijest. I još jedna ispravka, u Hrvatskoj nema 87% katolika nego više od 90% naših stanovnika se izjasnilo kao katolici. Samo je pitanje koliko njih živi po katoličkim normama i principima, mislim da i neki u ovoj sabornici su zaboravili upravo na te katoličke norme i zakone. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Dakle, koncentracija na ispravak. Izvolite, gospođa Božica Šolić. **Šolić, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo kolegica Antičević rekla je da ih ima oko 50 zapravo zaposlenih i ti ljudi primaju plaću da su zaposleni, a zapravo nisu prisutni na radnom mjestu. Kolegice Antičević, točno je to da je daleko daleko više zaposlenih koji primaju plaću, a ne pojavljuju se godinama na radnom mjestu. Ja ću vam reći slučaj Zagrebački holding. Preko stotinu ljudi je na platnom spisku, a ne dolaze na posao. Najsvježiji slučaj Autobusni kolodvor i gospođe koja je bila na rukovodećem mjestu u Autobusnom kolodvoru, primala je plaću od te podružnice, a zapravo radila je za SDP u Gradu Zagrebu. I sada ja vas pitam čija je to vojska glasača koja prima plaću od građana Grada Zagreba, a zapravo nisu na radnom mjestu pa molim vas pogledajte malo i zagrebački SDP što radi. Znači, ovo je potvrda da toga ima šire nego što se mislilo. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolegica Šolić je ispravila dijelom ovaj netočan navod koji se odnosi na vojsku glasača i stvarno je neprimjereno govoriti o tome za koga će netko glasovati, bio on uposlen ovako ili onako jer je glasovanje doista slobodna volja i provodi se tajno i nitko ne može nikoga nadzirati i doista nema potrebe na taj način govoriti. S druge strane, mislim da je vrlo važno ovdje, nakon ovako jednog vehementnog izlaganja kolegice kazati kako ovih 150 tisuća zaposlenih o kojima ste govorili i da među njih dakako ima ljudi koji su i u redarstvu i u zdravstvenoj struci i u znanosti i u obrazovanju i svi ti ljudi nisu neki drugi građani i drugog reda nego naši svi oni mogu i jesu nečiji brat i sestra itd. i ni u kojem slučaju ih se ne može tako promatrati nego ih se treba promatrati kao jednu kariku, jedan instrument napretka Hrvatske i svako zapošljavanje je dobrodošlo. Hvala lijepo. **Bebić, molim da se koncentriramo na ispravak navoda. To znači, ne znam po koji put ja to ponavljam, ali bez uspjeha naravno do sada, da se iskaže ispravljam taj i taj navod koji nije točan nego je točno to i to. Onda bi to moglo sličiti na ispravak netočnog navoda. Ne govorim ja to povodom vaše nego općenito jer se zlouporabljuje stalno i sustavno u mnogo slučajeva ispravak netočnog navoda, a zapravo je u većini slučajeva to replika. Nemam iluzija da će i ova moja sada opomena imati neke pozitivne efekte, ali sam dužan upozoriti na taj instrument u našem Poslovniku. Hvala lijepa. Imamo jednu obavijest. Predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević, obavještava da će se danas u 14,30 sati održati sjednica u dvorani "Josipa Jelačića". Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice. Kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati donošenje ovoga, izmjene i dopune Kaznenog zakona, jedne vrlo kratke izmjene izmjene kojom bi se postojeći Kazneni zakon Republike Hrvatske mijenjao sada po 11. put. Neće podržati donošenje ovoga zakona ne zato što smatra da je neisplata plaće radniku nešto što ne bi trebalo sankcionirat, ne zato što smatra da to nije prije svega nemoralno i nepošteno i svakako zaslužuje značajnu i veliku sankciju. Neće podržati iz razloga koji je koji je naveden i u mišljenju Vlade, ali doista hrvatski Kazneni zakon donijet je '97. godine kao cjelovit zakonski tekst. Nakon toga pretrpio je niz izmjena, ovo sada bila bi 11. Zaista iz niza razloga nekonzistentnosti takvoga zakona, iz neravnoteže sankcija, iz preklapanja pojedinih opisa kaznenih bića, kaznenoga djela, dupliranja, potrebno je pristupit izradi jednog cjelovitog novog zakonskog teksta kako je to navedeno u mišljenju Vlade. Radna grupa je osnovana, radi se na toj izmjeni zakona onome što smo saznali u Ministarstvu pravosuđa on bi u prvoj polovici ove godine kao nacrt trebao biti pred Vladom Republike Hrvatske. Dakle, to je razlog zašto ne podržavamo sada jednu parcijalnu jednoga članka. A ono o čemu smo čuli od predlagatelja ovdje, a to je da HDZ ne zanima što radnici ne dobivaju plaću, da mu nije stalo do radničkih prava, ja bih samo pročitala tekst, ostao mi je na klupi, ali mislim da ću ga uspjet reproducirati u cijelosti, a to je tekst članka 114. postojećeg zakona koji se sada predlaže izmijeniti, koji se nalazi u glavi XI. kaznena kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, pa onda pod naslovom povreda prava na rad i drugih prava iz rada u članku 114. "Tko uskrati ili ograniči građaninu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja i zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, prava iz zdravstvenog ili mirovinsko-invalidskog osiguranja zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, pravo u vezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom, sudskom odlukom ili kolektivnim ugovorom kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do tri godine." I dakle, taj članak zakona svakako pokriva i inkriminaciju pod koju može ići neisplata plaće radnika. Dakle, ponavljam sadašnjim Kaznenim zakonom, sadašnjom inkriminacijom članka 114. može se kazneno goniti poslodavac koji ne isplati plaću radniku. Dakle, onaj poslodavac koji nije poštivao prava iz radnoga iz radnoga odnosa. Ja ne odbacujem a priori, pa ni klub HDZ-a da se u sljedećoj raspravi i izmjenama Kaznenoga zakona možda specifičnije odredi opis ovog kaznenog djela, pa možda da se onda i progovori o neisplati plaće ili ne vraćanju radne knjižice. Ali i onda bi se mogli upustiti u detalje što bi to sve mogao povrijediti u radu poslodavac. Evo ja mislim da bi ovaj prijedlog za izmjenu i dopunu Kaznenog zakona trebalo uvrstiti u one prijedloge za koje Vlada odnosno resorno ministarstvo otvoreno i gdje već jedno vrijeme prikuplja sve prijedloge svih zainteresiranih koji smatraju da u postojećem Kaznenom zakonu neke inkriminacije nisu dobro opisane, nisu u skladu sa nekim drugim propisima ili bi ih na neki način trebalo poboljšati. I u tom smislu će u raspravi akceptirati se i to. Ja ne znam, možda bi predlagatelj mogao odgovoriti od kuda podaci o upravo ovom broju osoba koje ne primaju plaću, pa smo čuli da je ne znam koje godine '98. to 182000, pa je 2000. to 164. pa je onda se naglo smanjilo za vrijeme koalicijske vladavine na 32000, pa je rečeno da je to prihvatljiv broj. Za mene i za HDZ nije prihvatljiv niti jedan broj. Dakle, nebitno je li, nije nebitno dakle lošije ako je više. Ali niti 32000 ljudi koji dolaze svaki dan na posao i rade a ne dobivaju plaću nije prihvatljiv broj, pa dok i jedan radnik bude u takvoj situaciji treba naći institucionalnu mogućnost da do svoga prava dođe. Zato ne mislim baš da ovo što je bilo specifično zapriječeno Kaznenim zakonom da je to dovodilo do tolikog smanjenja ovoga broja ukoliko su to neki relevantni podaci iz relevantnih evidencija. Ovdje ne vidimo od kuda su ti podaci. Dakle, definitivno smatramo da je neisplata plaće radniku protuzakonit, nemoralan i nepošten čin. Postojeći članak Kaznenog zakona 114 omogućava i progon za ovo ponašanje poslodavca, a u sljedećem prijedlogu cjelovitog novog Nacrta Zakona o kaznenom postupku svakako ima mjesta da se eventualno i o ovoj inkriminaciji razgovara. Ne treba pozivati nas ovdje tko je s koje strane više za neka socijalna prava. Naravno, svi bismo voljeli da su maksimalna maksimalna socijalna prava u najvećem mogućem iznosu. Naravno da smo svjesni toga svi mi, da ona ovise o mogućnosti proračuna i količini sredstava. Toga je bio i SDP svjestan kada je 2003. odnosno 2001. ili 2000. smanjio mnoga socijalna prava počevši od porodiljnih naknada, doplataka za djecu, plaća u javnom sektoru. Ne sjećam se da je bila utvrđena neka zagarantirana minimalna plaća i inače u gospodarstvu itd. itd. I vjerojatno je i tada bio vođen ne zluradošću prema tim kategorijama ljudi, nego mogućnošću proračuna u to vrijeme. Prema tome, bez obzira na naše na naše želje to je limitirajući faktor. U ovom slučaju ponavljam to nema veze sa proračunom. Dakle, svakako držimo da je neisplata plaća ponavljam nepošten, nemoralan i nezakonit čin, da ga treba sankcionirati da se prema postojećem Kaznenom zakonu on može inkriminirati i sankcionirati, a predstojeće izmjene bit će vrijeme za eventualno poboljšanje ili detaljiziranje opisa ovog kaznenog djela. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispričavam se što je napravljena jedna proceduralna omaška. Trebalo je pitati ima li netko od odbora prije ovih klubova.

Kad bi tomu tako bilo onda mi ne bi ni predlagali ove izmjene. Naime, i Državno odvjetništvo i sudovi stali su na stajalište da njima nije uskraćeno pravo, nego isplata, a da to potražuje u redovnom sudskom postupku. Dakle, radniku kojem nije isplaćena plaća, nije uskraćeno pravo, ali novaca nema. I upravo zbog toga i netočno je to da ga treba ovo kazneno djelo, odnosno ovaj prijedlog precizirati jer je upravo zbog toga do te mjere preciziran da je to čak neuobičajeno da se ovakva preciznost i uskoća nalazi u ovakvom zakonu, odnosno Kaznenom zakonu. Do te mjere je precizirano upravo da bi se takvo grubo kršenje i izbjegavanje, platiti platiti radnika mi smo upravo inkriminirali neisplatu plaće kao kazneno djelo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite.

čovjek sa podneblja zapadnog Balkana, iz koje od tih država, ja to ne znam, došao u Švicarsku i da je nakanio na obali Ženevskog jezera, na nekakvom prostoru ili području koje čak nije bilo ni predviđeno za gradnju izgraditi sebi kuću. I krenuo on to raditi, naravno dva dana ili tri, ne znam jedan dan kako je on to nakanio, pojavljuje se ne inspekcija, ne policija, nego veli stižu bolnička kola i odvoze čovjeka u umobolnicu. U umobolnicu ga voze, jer je u Švicarskoj nezamislivo da bi netko tko bi bio normalan čovjek išao graditi kuću na obali jezera gdje je to zabranjeno. Zašto mi ovo pada na pamet kad govorim o ovom zakonu? treba li se donositi u normalnoj zemlji jedan ovakav zakonski institut kao što je ovaj koji mi sad tražimo. Meni je to kao ministru koji sam onda bio nadležan za rad bilo silno neugodno jer meni nije poznato da postoji ijedna zemlja, govorim o suvremenim društvima, ne o robovlasništvu, gdje ljudi rade, a ne primaju plaću. To nije normalno. To nije normalna situacija, normalno stanje. Pita gospođa Lovrin otkud nam podatak od 192 mislim tisuće ljudi. Pa temeljem nalaza koje smo dobili o blokiranim tvrtkama, o stanju '99. koje je bilo tragično, jednako kao i ovo danas, kada je nelikvidnost bila negdje oko 16 milijardi kuna, sada je koliko znam negdje 23, 24 milijarde kuna, kada nitko nikome nije ništa plaćao i kada je zapravo stanje bilo katastrofalno u odnosu na one koji su trebali to stanje mijenjati i popravljati. Sad se 10 godina nakon toga nalazimo ponovno u istoj ili goroj situaciji, s tim da su mogućnosti za rješavanje teže nego što su bile onda. Sada više nije moguće posegnuti za novcem izvana da bi se poplaćali unutrašnji dugovi i da bi se te dubioze sanirale, kao što smo to uz velike žrtve 2000. godine i u tim godinama mi morali napraviti. To zgarište propale ekonomije 2000. godine kada je bilo taman raščišćeno, kada se taman nešto počelo raditi dogodilo se ponovno da i to što je malo izraslo na tom zgarištu ponovno zapaljeno i da sad imamo situaciju kakvu imamo. 80 tisuća ljudi ugrubo u ovom trenutku u Hrvatskoj radi ali ne prima plaću. I znate šta ću vam reći, prpošni ton, pomalo zafrkantski kojim smo počeli ovu raspravu je bezobrazan u odnosu na građane, u odnosu na tih 80 tisuća puta 3 ili 4 člana njihove obitelji. Zamislite da svako jutro oblačimo se, brijemo se, kupamo se, sjedamo na tramvaj, idemo na posao, a znamo da nećemo dobiti plaću, a mi se ovdje zafrkavamo oko toga tko je tu više ili manje kriv i tko je više ili manje napravio. Pa mi smo neodgovorni. To je nepristojno kako mi razgovaramo o važnim stvarima. I ne možete reći ja se slažem da je to nemoralno, ali mi nećemo to prihvatiti. Pa nemojte prihvatiti, donesite vi zakon. Šta ste 7 godina čekali. Šta ste 7 godina čekali ako ovo nije dobro, ako ovo nije ustavno, ako nije ovakvo ili onakvo. Ali mi imamo problem ljudi, mi imamo problem u ovoj zemlji, doista ljudi idu na posao, ne primaju plaću. I znate šta, svejedno je SDP, HDZ, IDS i koja god hoćete stranka, ovo je …/Govornik se ne razumije./…, ovo je poziv da se uozbiljimo, da se uozbiljimo oko tih važnih pitanja. Pa nemojmo, pa nismo mi ovdje sami zbog sebe, niti da se ovdje nadgonimo tko je bolji, tko je lošiji, tko se kome ljepše sviđa. Ajmo rješavati probleme. Pa svejedno je to bio HDZ ili SDP. Mi imamo ozbiljne probleme u ovoj zemlji. Meni ovo postaje degutantno način na koji mi razgovaramo o ozbiljnim stvarima. Ja vas molim kolegice i kolege uz ispriku, jer za malo više emocija koje unosim u ovu raspravu. Ja vas molim da doista razmislimo kako da zaštitimo one koji su objektivno slabiji na tržištu rada. To su radnici. Mi smo čak znali donositi zakone i dobre zakone i dobra rješenja. Mi smo našli mehanizme. To govorim i sebi, i ja sam bio ministar nadležan za rad. Mi smo našli efikasne mehanizme da zaštitimo ljude koji su čak imali zakonsko pravo. Pa cilj je da to riješimo. Imat ćete pomoć kao vladajuća koalicija, imat ćete pomoć sigurno od oporbe ako budemo u tom pravcu išli tražiti rješenja. Sve ono što ide u prilog da ljudi bolje žive u ovoj zemlji, da lakše snašaju teški teret krize u kojoj se nalazimo dobit će podršku. Autorstvo, licenca, nije bitna, ajmo napraviti dobro. Pojavio se prijedlog bio o jamstvenom fondu koji ove mjere, zadnje mjere koje, ne rješavaju, ali nisu loše, pa su dobile podršku. Tako ćete dobiti podršku i u pitanjima koja se tiču zaštite radnika. To su naši građani i to nema veze čak znate niti sa lijevom ili sa desnom ili ne znam kojom opcijom. To nije svjetonazorsko pitanje, to je civilizacijsko pitanje. Čak i oni koji su patrioti moraju znati da je to njihov narod koji razmišljaju, to je naš narod, to su naši građani. Ako ih ne možemo mi zaštititi kao zakonodavci, ako ih ne možemo kao vlast zaštititi tko će ih zaštiti? Oni su slabiji. Zato ovaj prijedlog zakona kojemu možemo tražiti formalne ili ovakve ili onakve prigovore, ali ta odredba da svaki onaj koji uzme radniku plaću koju je zaradio, dok ne osvijesti da je to pljačka i da ne može biti pljačka ako nekom ode i ukrade žvakaču i da zato odgovara. A da ukradeš radniku plaću 3 mjeseca, a da za to nisi kazneno odgovoran pa to nije normalno! Pa to ne treba biti školovan čovjek da se to razumije da to nije, zar to treba tumačiti? To kazneno djelo nije i nažalost to što je gospođa Lovrin rekla da se može sudskim putem istjerivat, pa dajte molim vas! Pa nemojmo na taj način, ja sam vas shvatio da u zakonu postoji mogućnost, u kaznenom zakonu, mi moramo naći način da svaki poslodavac zna ako ne platim struju kao energent, ako ne platim sirovinu koju sam upotrijebio, ne mogu raditi. Isto tako ne mogu raditi, ne mogu raditi ako kmetovi su dobivali nekakve desetine, dvanaestine ili ne znam što su dobivali, nadnice, jedino su robovi radili bez plaće. Ovo je robovski rad i to je problem. I završavam s molbom da uozbiljimo koliko je moguće ne samo ovu raspravu nego raspravu o svim važnim pitanjima i da mi se čini da je naprosto vrijeme da se jedan stil političkoga prepucavanja koji postaje pomalo iritantan. Ja ne znam kako većini ovdje, ali građanima sigurno, da zamijenimo pokušajem da konstruktivno tražimo rješenja. Ajmo to nametnut kao neka pojedinci rade ekscese, ali neka to bude dominantan ton kojim ćemo razgovarati u ovom Saboru. Oprostite ako sam docirao i ako sam možda neprimjereno vas pozvao da na taj način raspravljamo i o ovom prijedlogu zakona.

ja bih rekla emotivno demagoškom govoru, bilo je niz netočnosti, ali ne mogu ispraviti sve. Možda samo ovaj, da se podatak o osobama koje ne dobivaju plaću dobio iz podataka o broju radnika u blokiranim firmama. To jednostavno nije taj onda podatak nego je to krivi podatak za ovu priču. Dakle, jer je cijeli problem u tome da poslodavci ne isplaćuju plaću radnicima i u firmama kada one nisu blokirane, izvlače novac iz firme, a radnicima ne daju njihovu plaću. Kada bi ovome bilo tako, da ste taj podatak dobili iz blokiranih firmi onda on niti pod ovu predloženu inkriminaciju ne bi potpadao jer vaša predložena inkriminacija kaže: "bez opravdanog razloga". U tom slučaju bi im firma bila blokirana, ne bi mogli fizički isplatiti, ali bi to bio razlog kao što je i danas, jedan od stečajnih razloga pa se onda može pokrenuti stečaj u toj firmi. Ali hoću samo reći da taj podatak onda ne može biti točan jer je broj tih radnika koji ne dobivaju plaću onda daleko veći. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja moram priznati da sam, iako je mišljene Vlade o ovom prijedlogu zakona u pisanom obliku došlo davno ranije, očekivao promjenu stava Vlade. I da će danas predstavnica Vlade doći i reći da Vlada mijenja mišljenje i da podržava usvajanje izmjene ovog jednog članka Kaznenog zakona. Ako su ekonomske, gospodarske i socijalne situacije tada kada je Vlada svoje mišljenje pisala bile takve da je dala negativno mišljenje očekivao sam da ono što se u međuvremenu desilo bude dovoljno ozbiljan i jak argument da Vlada bar jedanput promijeni svoje mišljenje. Predložene izmjene Kaznenog zakona utvrđuju kao kazneno djelo postupanje poslodavaca kada ne isplati plaću, kada radnika ne prijavi. Kazneno djelo bi bilo i svako postupanje gdje se umanjuju, uskraćuju prava iz mirovinskog, zdravstvenog, socijalnog prava, nezaposlenosti, trudnoće, poroda i svega što je materija radno socijalnog zakonodavstva i kolektivnih ugovora. Kada je predlagatelj pisao ovaj zakon drugačije su brojke egzistirale, ali prema podacima sindikata prošli tjedan u Hrvatskoj je radilo 72 tisuće radnika, a nisu primali plaću. Možda je dio u blokiranim poduzećima, ali dio tih radnika radi u tvrtkama i firmama koje bi i mogle isplatiti plaću, ali vlasnici to ne žele jer tim novcem špekuliraju,

onda postavljam pitanje je li možda dovoljan razlog činjenica da pregledavajući izvješće Državnog inspektorata u broju pronađenih neprijavljenih radnika, a koji je godišnje uspio kontrolirati samo 8% poduzeća i poslodavaca i tamo našao 4 tisuće neprijavljenih radnika, po toj matematici negdje oko 100 tisuća ljudi u Hrvatskoj radi, a da nisu prijavljeni ni mirovinsko ni zdravstveno. To je 100 tisuća ljudi, žena i muškaraca, koji rade, koji će doći u dobnu starost za mirovinu i neće imati radni staž i koji rade na crno ne zato što je to njihov izbor nego jedini način da nešto zarađuju. Ako ni to nije bio dovoljan razlog Vladi da promijeni stajalište onda podsjećam i na ovu odredbu ako uskrati određeno radno vrijeme i odmor pa vas podsjećam na sve glupe poteze koje ste radili tobože da zaštitite radnice u trgovini kao argument da moraju raditi na blagdane i nedjeljom i da nemaju tjedni odmor. I tada smo vas upozoravali da sankcioniranje poslodavaca ako radniku uskrati dnevni, tjedni ili godišnji odmor mora u Kaznenom zakonu jasno biti upisano kao kazneno djelo. Pokušali ste Zakonom o trgovini, što je propalo, a odbijate sada i u Kaznenom zakonu utvrditi inkriminaciju kao kazneno djelo protiv onih koji radnicima i radnicama uskraćuju odmor. nema veze što Vlada ne razumije, što se u ovoj kriznoj situaciji u Hrvatskoj dešava i što uporno odbija spoznati da su najveće žrtve radnici. I kod onih poslodavaca koji su u objektivnim poteškoćama ali i kod onih koji zloupotrebljavaju tu situaciju, razviju tu psihozu nesigurnosti, time radnike ucjenjuju, drže tobože u vjernost i strahu da će inače dobiti radnu knjižicu. E sada u tvrdnji da se po postojećoj odredbi Kaznenog zakona članka 114. to može sankcionirati, to nije istina. A ja ću to dokazati podacima državnog odvjetništva. Gospodin BAjić je prije mjesec dana ovom Saboru poslao svoje izvješće godišnje u kojem je konstatirao iz cijele glave 11. samo to da je imao 193 kaznene prijave po članku 114. Nije rekao koliko je odbacio, koliko je postupaka pokrenuo, koliko je osuđujućih presuda bilo i kakve su one bile. Zašto? Zato što po intenzivnom tumačenju državnih odvjetnika i glavnog državnog odvjetnika sadašnji članak 114. ne sankcionira na isplatu plaća tumačeći da nije uskraćeno pravo nego eto poslodavci radnicima nisu dali novac. Nije uskraćeno pravo na godišnji odmor ali ga nisu pustili na godišnji odmor. Ne uskraćuju pravo na tjedni odmor samo mu nedjelju vele da mora raditi. Pa ako državno odvjetništvo 6 godina uzastopno tako tumači postojeći članak 114. koji su to sada lumeni, pametnjakovići u Vladi koji kažu BAjiću ne ti krivo tumačiš članak 114., ne postupaš po Kaznenom zakonu, moraš sankcionirati na isplatu plaća. A BAjić uporno svake godine odgovara neću jer to tako u Zakonu ne piše. U 2005. kolegice i kolege, prema Izvješću Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, u Republici Hrvatskoj izrečena je jedna jedina kazna zatvora zbog prekršaja prema radniku iz članka 114. Jedna jedina kazna zatvora. To su podaci koje gospođo predstavnice Vlade možete naći u knjigama godišnjih izvješća državnih odvjetništva, odvjetnika kako god želite od 2005. nadalje. 51% prijava koje dolazilo do državnih odvjetnika je bilo odbijano od strane njih. Sljedećih 18% su bile odbacujuće presude odnosno odluke sudova. Dio presuda koje je donijet bile su izrečene mjere opomene, novčanih kazni slovom i brojkom bilo je 18 novčanih kazni. Slovom i brojkom. Od 2005. jedna kazna zatvora. Sada stavimo na stranu točan podatak da je 72 tisuće radnika bez plaće. Neka ih je 72. Neka pravo na odmor uskrate samo dvjema ženama u trgovini u nedjelju, neka radnu knjižicu ne vrate jednom jedinom radniku koji bi se zaposlio kod drugog poslodavca, zar naša nije obaveza to utvrditi kao kazneno djelo. I završavam sljedećim, gospođo predstavnice Vlade, prije nekoliko dana na televiziji ste imali prilike vidjeti grupu od 40 žena, čiji poslodavac i poslodavkinja su pobjegli u svoju domovinu u Italiju, i zaključali prostore tvrtke i radne knjižice. A vi znate da bez radne knjižice te žene ne mogu niti na burzu a kamoli da se zaposle negdje drugdje. U Hrvatskoj je dakle moguće da poslodavac zaključa urede, u kasu zaključa evidenciju zaposlenika radne knjižice i država ih neće te radnike prihvatiti niti na Zavod za zapošljavanje, niti oni mogu naći drugu zaposlenje jer bez odjave koje nema tko podnijeti i radne knjižice ne može se zaposliti. A vi u ime Kluba HDZ-a gospođo Lovrin možete dalje nastaviti formalističko branjenje postojeće odredbe, u vrijeme

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, ispravljam navod da Vlada odbija Kaznenim zakonom inkriminirati povredu prava na zakonom određeno radno vrijeme i odmor, odmor je ja mislim bio sporni. Gospodin Lesar opet demagoški podmeće da ja ili Klub Hrvatske demokratske zajednice ne brinemo o pravima radnika. Naprotiv mislim da nije pošteno dovoditi u zablude te iste radnike koji nemaju plaću ili kojima se osporava dnevni, godišnji ili tjedni odmor dovoditi u zabludu da je promjena ove inkriminacije čarobni štapić koji će svima dati ta prava. Ja ponavljam, čitam, postojeći važeći Kazneni zakon koji u članku 114. kaže: „Tko uskrati ili ograniči građaninu među inim pravo na zakonom određeno radno vrijeme, odmor, itd.“ dakle to danas ovdje piše i nemojmo dovoditi ljude u zabludu, a to dozvoliti izraze pametnjakovići ili ne znam što u Vladi, to što Državno odvjetništvo kaže da im nije uskraćeno pravo ili isplata, ja ne znam je li pravo na plaću, rješenje o plaći ili dobivanje plaće. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo povredu Poslovnika Dragutin Lesar izvolite. **Lesar, 209. Poslovnika gospođa Lovrin je krivo ispravljala moj navod, rekao sam da Vlada odbija prihvatiti izmjene jedne jedine odredbe kazne zatvora, a što se zabluda tiče gospođo Lovrin vi ste u demagoškoj zabludi. Po njenom mišljenju je ispravila vaš navod. Prema tome nema mjesta za povredu Poslovnika, ukoliko kao i do sada to tako ekstenzivno komentiramo. Sada bi u ime predlagatelja gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Dozvolite vrlo kratka objašnjenja. Ovim prijedlogom zakona Klub SDP-a traži ono što smo imali 2003. godine, da oni koji mogu isplatiti radnika, koji nisu zapale u nekakve financijske teškoće zato što im država nije platila njihovo, dakle koji su solventni, a takvih već ima desetine i desetine tisuća. Tražimo klub SDP-a smatra da je takvo ponašanje takve društvene opasnosti da mora biti uzdignuto do kaznene odgovornosti. Tražimo za takve koji se tako ponašaju neodgovorno, koji od ljudi koji su pošteno zaradili svoj kruh prave socijalne slučajeve. slučajeve. Ovdje se raspravljalo i dovodilo u pitanja neka socijalna davanja. Ovo nema veze sa socijalnim davanjem. Ljudi imaju svoje dostojanstvo, oni koji mogu raditi i koji imaju prilike da rade i koji rade a ne dobivaju plaću. Ne treba njima nikakva socijalna pomoć ali im treba zaštita države da se poštuju zakoni. Ali očito za određenu za ovu političku garnituru to nije društveno opasno ponašanje, da je radnik radio a nije dobio plaću. Jel po postojećem zakonodavstvu gdje je inkriminirano pravo sva radnička prava koja su također kazneno sankcionirana, ali koji ne doživljavaju adekvatni sudski progon, gdje je Državno odvjetništvo stajalo na stajalište i sudovi, gdje se poslodavci brane pa nisam ja njemu uskratio plaću, pravo na plaću, pa neka on mene tuži. Mi smo imali i takva obrazloženja od strane Vlade, izvolite na sud zato što niste dobili plaću. Tražimo za takve ljude da odu u zatvor. Kao što su bile pripreme uoči donošenja zakona 2003. sama poruka takvima je bila da se njima drastično smanjio broj ljudi. Dakle, nije došlo niti do primjene zakona, smanjio se broj tih ljudi. Zbog čega je kod nas moguće ovo što je kolega Davorko Vidović govoreći u ime kluba SDP-a rekao, zašto se tako poslodavci kod nas ponašaju? Ma jer se mogu ponašati. Jer država ne haje zato, jer ne pruža zaštitu. Država ne pruža zaštitu slabima, pruža zaštitu kapitalu. Mi svakodnevno preoblikujemo naše zakonodavstvo kako bi kapital imao nesmetani protok, zaštitu. Na to nas upozorava Europa. Europu ne interesira da mi zaštitimo našeg radnika, to je naša domaća stvar. Ali zato je gospođa Merkel to naša premijerka Kosor mora znati, da je gospođa Merkel Merkel zaštitila njemačkog radnika. Jel je tamo u Njemačkoj moguće da neki radnik radi a ne dobije plaću? Pokažite ga. Što bi se dogodilo toj tvrtki? Jeli u Italiji to moguće, jel u Švicarskoj to moguće? U kojoj je to zemlji moguće? To su ljudi koji rade, pa to su najbezočnije prevare. Pa probajte vi nešto angažirati da vam netko kući nešto popravi pa ga neplatite. Za rad još u fušu. Ali ovdje je to uobičajeno, to se uobičajilo. To je već postalo naše narodno blago, naša baština. Ljudi trebamo prekinuti taj lanac nepravde. Mnoge tvrtke, ali pazite nije to stranac posebno svjestan i savjestan i voli radnika više nego naš poslodavac. Ma ne. Pa nema tu zabune i zablude. Kako ti njemački ne samo njemački nego bilo koji strani vlasnici njihove tvrtke kada dođu ovdje ponašaju se isto ali vrlo, vrlo slično. Neka se ponašaju i neka se pokušaju ponašati u svojim matičnim zemljama. Zašto se tako ponašaju? Jer se mogu ponašati. Prema tome, dajte što bi rekao moj kolega Vidović, uozbiljimo se, pružimo zaštitu, adekvatnu zaštitu, ništa ne košta ovu državu, ne košta ništa. Državu košta nedostatak ovakvog zakona. Jer koji su radili sutra će doć u red za socijalnu pomoć, pa uzimaju kruh i opstojnost onima koji ne mogu raditi koji su fizički nemoćni da rade ili koji nemaju tu sreću da su negdje zaposleni. Pa ne može ovakvo obrazloženje Vlade da trebaju studiozno razmisliti da li da neisplatu plaće tretiraju. Ali za to vrijeme radnik mora jesti, njegova djeca moraju jesti. Dakle, ne treba nikakvog studioznog razmatranja. Treba samo malo poštenja i malo zrno soli u glavi da bi se ovo prihvatilo. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Državna tajnica Vesna Vučetić, u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Tatijana** Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Negdje na početku mislila sam da se nema potrebe obratiti ovom cijenjenom Domu, ali ono što me je potaklo jeste činjenica da se moraju neke stvari reći naprosto onakve kakve jesu. A to je Vlada niti u jednom trenutku odbijajući ili smatrajući da u ovom trenutku se ne prihvati prijedlog SDP-a za izmjenom Kaznenog zakona nije rekla da se ta izmjena neće napraviti. Rečeno je samo da u ovom trenutku s obzirom na činjenicu da je u fazi izrade kompletno novog Kaznenog zakona nije nije trenutak da se ide sa još jednom ad hoc izmjenom koja bi bila 11 po redu i koja naprosto više ne bi mogla zakon ne trpi više toliko izmjena, mora se ići u novi zakon. Dakle, insinuacije da Vlada to neće i ne želi i ne može prepoznati socijalni trenutak u kojem živi naprosto ne odgovaraju istini. A činjenica jeste da radna skupina ozbiljno radi na izmjeni Kaznenog zakona i da su svi u ovoj državi pa tako naravno i SDP pozvani da na stranici Ministarstva pravosuđa koja je specijalno otvorena za sve primjedbe i prijedloge da se takav prijedlog da. A mi ja kao predstavnik Vlade mogu reći da ovo što je danas i prijedlog koji je SDP dao o kvalifikaciji toga kaznenog djela koje se očito pokazalo nedovoljno jasno u odnosu na kazneno djelu koje jeste člankom 114. Kaznenog zakona predviđeno. Ali očito su tumačenja razna i različita. Pa da bi se preciziralo tumačenje ovaj prijedlog će se uvrstiti i radna skupina će o njemu ozbiljno razmatrati u daljnjem radu. Evo, htjela sam samo toliko reći, čisto istine i nekog puta koji jeste radi. Hvala vam lijepo. Izvolite gospodine Franić ispravak netočnog navoda. **Franić, Zdenko (SDP)** Evo ispravljam netočan navod štovane gospođe državne tajnice da zakoni ne trpe česte izmjene, jer evo u prvoj točki dnevnog reda smo upravo imali pri planiranju buduće zakonodavne aktivnosti pri pristupanju Republike Hrvatske u EU, primjere da se jedan te isti zakon u nepunih nekoliko mjeseci dva do tri puta izmjenjivao.

zapravo, sramotno je, porazno je za jednu zemlju da ovakva tema uopće dolazi na dnevni red parlamenta jer je sramotno, žalosno i porazno da u nekoj zemlji uopće postoje ljudi koji rade a da za svoj rad ne dobivaju plaću. Porazno je da zapravo postoje robovi u Hrvatskoj jer samo rob radi bez plaće. A onda je još žalosnije i još poraznije kad se takva tema nažalost mora naći na dnevnom redu parlamenta da Vlada odbija jedan prijedlog da se kazne ti koji radnicima ne isplaćuju plaće. Vidite, ovaj zakonski prijedlog upućen je u saborsku proceduru 13. ožujka 2009. godine. Skoro godinu dana trebalo je predsjedniku Sabora da to stavi na raspravu. To je valjda nebitna tema, to je nešto sporedno kraj toliko drugih prevažnih zakona sad još raspravljati o tome da bi ljudi trebali biti plaćeni za svoj rad, to se očito ne uvažava. 90% Vladinih prijedloga koji dođu u ovaj Sabor oporba prihvaća i kad mislimo da nisu dobri nastojimo ih popraviti svojim raspravama. Kad se ne poprave do drugog čitanja popravljamo ih amandmanima ili bar nastojimo popraviti amandmanima, ali ih 90% prihvatimo, prihvatimo jer oni takvi jesu da ipak popravljaju stanje u društvu, barem to pokušavaju. Vlada ovaj zakon ne prihvaća, s time da ne kaže vi ste to loše napravili ili to ne treba napraviti nego upravo suprotno, čuli smo sad od državne tajnice Vlada smatra da to treba unijeti u Kazneni zakon ali cinično poručuje radnicima čekajte. Čekajte niste vi sad na dnevnom redu. Kad mi to sve studiozno razmotrimo da li se smije neisplatiti plaća nekome tko radi, pa šta to imate studiozno razmatrati, onda ćete vi u sklopu jedne sveobuhvatne promjene i ovo uzeti u razmatranje. To je poruka Vlade radnicima koji nemaju kruh a zaradili su ga. Ja ne znam koja količina cinizma je potrebna, bezdušnosti, potpune neosjetljivosti da je nekome tko je radio i nema novac da kupi kruh kaže e pa sad vidi to ću ja razmotriti kad dođeš na red, a trenutno nisi na redu, a nisi na redu već godinu dana od kad je ovo upućeno u saborsku proceduru da se uopće raspravi o tome. Povjerovati da postoje tu u Saboru izabrani predstavnici građana koji ne žele prihvatiti ovaj prijedlog zakona čini se nevjerojatnim, čini se potpuno nevjerojatnim. Pa ti koji su izabrali ove HDZ-ove zastupnike pa i oni ostaju bez plaće. Pa nisu oni pošteđeni ti građani samo zato što su glasali za HDZ, pa nisu zato pošteđeni. I oni ostaju bez plaće iako rade, a ti koje su oni izabrali baš ti im kažu pa šta nas briga zato što ti plaću ne dobijaš a radiš, pa šta se to nas tiče, pa mi smo tu u Saboru i imamo visoke plaće, i naša neće biti neisplaćena. To ti ljudi koji su sad izašli iz Sabornice poručuju tim istim gladnim građanima. Pa ljudi božji, pa kao da nije dosta da 500 građana ove zemlje svaki dan ostane bez posla. Kao da to nije dosta. Vi sad ne želite sankcionirati ni one koji još onom malom broju koji je ostao raditi neće isplaćivati plaće. Kao da ne vidite što se događa. Pa čovjek u Slavonskom Brodu mora provaliti u apoteku da nahrani dijete da mu ne umre od gladi. To je slika države pod upravom ove Vlade. I sada kad se tu nađe SDP da pokuša promijeniti barem dio toga, pa ne puno, barem dio, pa barem da zaprijetimo tima pa u zatvor ćeš ići čovječe božji, u zatvor ćeš ići ako radniku ne isplatiš plaću onda vi to odbijate. Pa što je vama stalo da taj čovjek ostane na slobodi? Vi znate da je prevario radnika, vi znate da mu je uskratio plaću a neobično vam je stalo da ga se ne kazni. Njega ste uzeli u zaštitu, njega lopova i prevaranta a radnike na kojima se on iživljava njih ne. Za njih baš vas briga. Njima poručujete strpite se dok to Vlada sveobuhvatno ne razmotri. Slušajte, taj cinizam se teško može slušati, to se teško može podnositi jer je to upravo neshvatljivo. Upravo je neshvatljivo da jedan ovako mali pokušaj, ovako jedan mali zahvat vi ne želite prihvatiti. Nije to samo uređenje zakonodavstva i Kaznenoga zakona. Tu se radi o opstojnosti tih obitelji. Radi se o njihovom kruhu, o njihovom pravu na hranu. E pa to im vi odbijate to. I reći da je razlog da ih vi nećete zaštititi, tako jedan praktičan razloga da to vama sad Vladi nije baš zgodno tako jednu malu izmjenicu sad usvojiti jer bi bilo puno zgodnije da se to kad se bude cijeli zakon mijenjao napravi. Pa kako ne shvaćate da se o kruhu radi i da je između te vaše nespretnosti ili to vama baš sad ovaj čas ne paše da ide mala izmjena i njihovog prava na kruh tako ogromna razlika da je ovo što se danas događa u Saboru, danas ovog časa kod ove rasprave i kod ovakvog stava Vlade i ovakvog ponašanja kluba HDZ-a, jedna od najvećih sramota koju jedan parlament uopće može doživjeti. Imamo prvo jedan ispravak netočnog navoda. Gospođa Dragica Zgrebec, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Kolega Stazić je rekao da samo u robovlasničkom društvu robovi nisu dobivali plaću. To je samo djelomično točno ili je djelomično i netočno jer je robovlasnik svoga roba minimalno nahranio da ne umre od gladi, minimalno obukao da se ne smrzne i osigurao mu je krov nad glavom. A dio naših poslodavaca to ne osigurava svojim radnicima nego ih još tjera da sami ulažu da bi radili za njega. Imamo i replike. Prva replika je gospodin Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Staziću, više radi javnosti, Vladin izgovor da odbije prijedlog zakona kojim se kazneno štiti isplata plaću radnika vrijeđa logiku tog radnika, vrijeđa dostojanstvo Sabora. Nakon što je Sabor imao zakonodavni stampedo gdje smo za jednu sjednicu donosili po 30 zakona i nakon što je Kazneni zakon mijenjan 11 puta, da uvodi novi standard u Hrvatski parlament na zaštiti prava radnika da dobije svoju plaću i da ta plaća bude zaštićena kaznenom odgovornošću. odgovornošću. To je zaista nečuveno. Ako je opća pojava u Hrvatskoj, a danas je, da 70 tisuća radnika radi i to radi za koga, za privatnog poslodavca ili za državu, a ne prima plaću onda zaista ne treba uvjeravat javnost da je ovakav zakon nužan. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor, gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete kolega Leko da je to nečuveno. Ma i jest nečuveno, ali mene nakon ovog današnjeg dana više ništa čudit ne može. Ničemu se ja više čuditi neću, ali ja mislim da ni ti siroti ljudi, ako itko od njih gleda ovaj prijenos Sabora, da će im konačno biti jasno o čemu se tu radi. Da će im konačno biti jasno kakvu su vladu izabrali i kako se ta Vlada prema njima odnosi. 17 puta je mijenjan taj Kazneni zakon u stvarima za koje Vlada mislim da su daleko bitnije pa npr. i kloniranje. To je za Vladu daleko bitnije hoće li se klonirati ljudi ili hoće li sugrađani njihovi, ti isti koji su tu Vladu učinili Vladom jer su je izabrali, hoće li ostati bez kruha. Nakon toga stvarno nikakvom čuđenju mjesta nema.

Zapravo hrvatsko društvo je duboko feudalizirano društvo u kojemu ta, nećemo govorit o klasi, ali radnici su ona posljednja, zadnja stepenica u tom feudalnom društvu ili ž klasa u ovom našem društvu. I na kraju krajeva vidite, odbijanje gospođe državne tajnice ili odgoda primjene ovog vašeg prijedloga SDP-a je možda i donekle taktična jer eto vidite ima i drugih alata ili instrumenata, a to su apeli Vlade i predsjednice Vlade za tim da se radnici ne otpuštaju, apeli Vlade da banke ne podižu kamate itd. Vidite imaju oni i alat apela ili priziva, poziva bankama, poslodavcima i ostalima kojim se služe u svrhu, umjesto da upotrijebe drugi alat, dakle zakon kojim se to može potpuno dobro kao što ste vi rekli i izregulirati. Spomenuli ste i Slavonski brod i slučaj provale u ljekarnu. U tom slučaju je čovjek za svoje dijete uzeo, otuđio kako se kaže, tri paketa pelena i tri kutije hrane za dijete. Pa nije to jedini slučaj u tom našem nesretnom Slavonskom brodu jer tamo dobar dio djelatnika, rekao bih na stotine pa možda i na tisuće radi, ne prima plaću ili mu se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno, mirovinsko itd. Tek kada ljudi idu u mirovinu ili kada potraže pomoć u zdravstvenoj ustanovi onda se ustanovi ili utvrdi da mu nije godinama uplaćivan doprinos za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. To je jedna masovna pojava. Imate i firmu koju je spomenuo Goran Marić jučer… **Bebić, Luka

robovlasničkim ili robovskim položajem, kako god hoćemo, feudalnim, tako svejedno. Tu je bitna činjenica, jedna nevjerojatna pojava da čovjek radi i da ga netko prevari za plaću i da zato ne odgovara. Kažete da Vlada ima svoje metode rada pa je logično da odbija ovaj prijedlog zakona jer se Vlada uglavnom vodi apeli. Apeli to je sredstvo na koji Vlada popravlja stanje radnika, radnika, nemoguće. Vidjeli smo dokle su ti apeli doveli. Vidimo svaki dan 500 novih ostaje bez kruha, 500 obitelji nema šta jesti, svaki dan ih je 500 više. Znate, evo HDZ je ponovo izašao van. Kažu da izlaze van zato što širim govor mržnje. Ponašanje mržnje je ono što Vlada i ova većina pokazuje prema nezaštićenima, obespravljenima, opljačkanima. Jer što je to drugo nego pokazati da im do tih ljudi nije nimalo stalo, da ih zapravo mrze, jer o njima neće ni raspravljati, ma neće ni slušati, a kamoli ovo prihvatiti. I velike ljubavi prema onima koji su te iste ljude opljačkali, prevarili, unizili, pokorili. (HDZ)** Imamo još jednu repliku gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Konstruktivna replika. Vi ste spomenuli gospodine Staziću, ja naravno dajem vam za pravo, ali samo kao krajnju instancu naravno to treba proći jedan sudski postupak, hapšenje, pa cijeli postupak koji onda bi trebao dovesti do zatvora. Ali znate i taj zatvor zapravo se svodi puno puta na to da ti tajkuni koji nisu plaćali svoje radnike idu, kada idu zbog drugih stvari, ne zbog toga što ne plaćaju plaće, razumije./... u zatvor. Onda vidite ih da izlaze sa televizorima. Oni nisu radili u zatvoru, izdržavali smo ih u zatvoru i cijelo ono vrijeme dok su bili, obično u istražnome samo. kada se ustanovi na primjer da je, kad se uhapsi neki mafijaš, a ovo su isto kriminalci koji ne plaćaju plaće. Oprostite, kad se uhvati neki mafijaš onda njegovo privatno vlasništvo, ne tvornica u ovom slučaju nego ono privatno, njegova vila, vila njegove žene, njegove obitelji itd. to se sve prodaje i daje se u socijalne svrhe ili se daje naravno u ovom slučaju bi se moglo dati radnicima da im se plaća plaća. Znači, bilo kojeg zatvora istražnog itd. trebalo bi sjest na njihove račune, sjest na njihove vile, na njihovo privatno. Ne na njihove tvornice koje trebaju i dalje služiti poslije radnicima i to to onda na taj način barem dio toga platiti. Htio sam reći drugim riječima gospodine Stazić da ste bili nedovoljno lijevi. To je pravi ljevičarski način pristupa ovom problemu. Hvala. Imamo i odgovor, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Dragi moj kolega Radin, e da je kamo sreće Vlada došla s takvim obrazloženjem i rekla je ma šta mi imamo kao Vlada od toga što će ti ljudi završiti u zatvoru. Ne valja vaš prijedlog SDP. Mi dolazimo s drugim prijedlogom da se njima uzme sva ta imovina i da se isplate radnici. Nitko sretniji od mene, ali ja to nisam čuo od predstavnika Vlade. Vi ove ljude s pravom nazivate kriminalcima, ali Vladi su oni očito mili kriminalci. Jer Vladi ne pada na pamet ni HDZ-u da ovako nešto prihvati, na pamet im ne pada. Pa oni to slušat neće kad se o tome. Oni misle da ono što ne čuju da to nije istina. Kao malo dijete kad se igra skrivača pa zažmiri, misli ako ono nikog ne vidi da ni njega nitko ne vidi. To je ponašanje parlamentarne većine u ovoj temi, osnovnoga ljudskog prava, osnovnog radničkog prava. Hvala Pa evo prijepodnevnu raspravu ćemo zaključiti, odnosno privremeno prekinuti, a u 15,00 sati nastavljaju sa ovom točkom dnevnog reda. I na redu je kao prvi gospodin zastupnik Boris Šprem, potom Nadica Jelaš i tako redom. Dakle, nastavak je u 15,00 Hvala